i kao što sam najavio započinjemo sjednicu sa - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cesta II (Hrvatska)/B", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja obrazložiti dodatno? Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Cijenjeni saborski zastupnici. S obzirom na stanje hrvatskih cestovnih prometnica i sve veće opravdane zahtjeve za modernizaciju istih Republika Hrvatska morala je stvoriti Strategiju ubrzanog prometnog razvitka. Svi vi znate što je napravljeno na autocestama, kakva mreža autocesta je uspostavljena i tu mrežu autocesta normalno da mora pratiti primjerena mreža državnih cesta. Iz tog razloga pristupili smo ovom programu rekonstrukcije postojećih državnih cesta ili tzv. programu Betterment. Osnovni zadatak programa je poboljšat postojeću mrežu državnih cesta koja će tako povećati kvalitetu i samim tim djelovat na brzinu, udobnost i sigurnost u cestovnom prometu. Sam ovaj projekt o kojem govorimo predstavlja nastavak "Projekta obnove cesta II" iz 2006. godine koji je također financiran zajmom EIB-a od 60 milijuna eura. Projekt podrazumijeva obnovu 52 dionice državnih cesta u duljini od 675 km. U fazi A uključeno je 26 dionica ukupne dužine 371 km i radovi na 16 od tih dionica su završeni, a na 10 ostalih dionica radovi su u tijeku. Na fazi B uključeno je preostalih 26 dionica ukupne dužine 304 km. Procjena vrijednosti ukupnog projekta je 345,84 milijuna eura, od toga na fazu A otpada 160 milijuna eura, a na fazu B 185,84 milijuna eura. Ugovorom o financiranju između EIB-a i Hrvatskih cesta koji je potpisan 12. prosinca 2006. godine osiguran je zajam od 60 milijuna eura za fazu A i dosad je iskorišteno 54,7 milijuna eura, a ostatak od 100 milijuna eura čine sredstva Hrvatskih cesta. Novim ugovorom o financiranju između EIB-a i Hrvatskih cesta koji je potpisan 28. prosinca 2009. godine u Zagrebu i 30. prosinca 2009. u Luxemburgu potvrđeno je da će EIB sufinancirat troškove faze B u iznosu od 60 milijuna eura, a ostatak od 125,84 milijuna eura osiguravaju Hrvatske cesta iz vlastitih izvora. Ugovor o jamstvu kojim Republika Hrvatska jamči EIB-u za uredno izvršavanje financijskih obveza Hrvatskih cesta temeljem spomenutog Ugovora o financiranju iz prosinca 2009. potpisan je između Republike Hrvatske i EIB-a 5. siječnja 2010. godine u Zagrebu i 27. siječnja 2010. u Luxemburgu. Njegovo potvrđivanje temeljem članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i stupanja na snagu uvjet je za efektivnost zajma. Novi zajam odobren je na 20 godina i uključuje poček od 5 godina. Kamatna stopa se utvrđuje prema odabiru zajmoprimca, to je s naše strane, a po prihvatu zajmodavca prilikom svakog povlačenja sredstava zajma što Hrvatskim cestama kao zajmoprimcu daje mogućnost da odabere onu vrstu kamatne stope fiksnu ili varijabilnu koja je u trenutku povlačenja najpovoljnija obzirom na situaciju na financijskom tržištu. Također nema uobičajenih troškova za aranžiranje i rezervaciju sredstava zajma osim troškova za odgodu, otkaz, obustavu ili prijevremenu otplatu. Završetak radova na fazi A projekta očekuje se početkom 2011., a radovi na fazi B su počeli i dovršetak je do prosinca 2012. godine. Tehničko rješenje projekta je takvo da se radovi planiraju na ovim elementima ceste. To su proširenje kolnika, obnova kolnika i objekata, uređenje raskrižja, izgradnja autobusnih postaja i stajališta za automobile, popravak i izgradnja rubnika i bankina, ugradnja prometnih znakova i opreme i izgradnja biciklističkih i pješačkih staza. Eto to su osnovni podaci vezani za zajam. Stojim vam na raspolaganju vezano za pitanja. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite.

kao uzrok gospodarske nerazvijenosti. Izgradnja prometne infrastrukture temeljna je pretpostavka i poticaj ujednačenom razvoju svih naših krajeva. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da treba postići što efikasniji i ravnomjerniji razvoj cijelog teritorija cijele Hrvatske, a prometna infrastruktura je prethodnica uspješnog razvoja pojedinih područja, regije, a time i cijele države. Naš je stav da je nužno nastaviti investirati u infrastrukturu, a Hrvatska kao tranzitna i turistička zemlja mora razvijati sve oblike prometne infrastrukture i to na način da u što kraćem roku pojedine dionice stavi u funkciju te na taj način doprinese gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, uz ubrzani povrat uloženih sredstava. Na tragu toga je i ovaj zakon, stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati njegovo donošenje. Ukupni troškovi povezani sa Projektom obnove cesta II/B procijenjeni su na 185,84 milijuna eura. Projekt se sastoji od obnove oko 304 km državne mreže cesta u Hrvatskoj na 26 dionica diljem države. Europska investicijska banka potvrdila je sufinanciranje troškova projekta putem zajma u iznosu od 60 milijuna eura, uz uvjet da iznos zajma ne prekorači 50% ukupnog troška projekta. Prema uvjetima ponuđenim od Europske investicijske banke Hrvatskim cestama zajam je odobren na 20 godina uz poček na otplatu glavnice do pet godina. Sredstva zajma bit će na raspolaganju za korištenje odmah nakon što ugovor o jamstvu stupi na snagu. Korištenje sredstava zajma ugovoreno je do 30. studenog 2012. godine. Očuvanje ali i prilagođavanje postojećih državnih cesta današnjem prometu za koji te ceste nisu projektirane jedna je od temeljnih zadaća Hrvatskih cesta. Upravo su iz tog razloga Hrvatske ceste ceste uz programe redovitog i pojačanog održavanja definirale i programe obnove .../Govornica se ne razumije./... koji uključuju i korekciju tlocrtnih i vertikalnih elemenata ceste što znači proširenje kolnika i bankina, ispravljanje oštrih krivina, uređenje raskrižja, temeljitu obnovu kolnika i njihovo prilagođavanje sadašnjem i budućem prometu, sanaciju oštećenih cestovnih objekata, uređenje odvodnje kao i prometne opreme i signalizacije. Na prolazima kroz naseljena mjesta posebno se vodi računa o povećanju sigurnosti domicijelnog stanovništva kroz izgradnju nogostupa, biciklističkih staza, autobusnih ugibališta i reguliranje prometa na križanjima. Cilj je dakle s jedne strane zaštititi cestu od daljnjeg propadanja, a s druge strane prilagoditi je današnjim zahtjevima korisnika cesta s posebnim naglaskom na povećanje razine sigurnosti ali i udobnosti vožnje. Realizacija programa Betterment jedan započela je 2003. godine. Dovršena je 2008. godine. Obuhvaćala je 25 dionica državnih cesta ukupne dužine 394 km dok je 2007. godine započela realizacija programa Betterment dva, a sam program uključuje obnovu 52 dionice državnih cesta ukupne duljine oko 680 km. Program Betterment dva je podijeljen u dvije faze. Prva koja uključuje radove na prvih 26 dionica dužine 371 km ukupne vrijednosti jednu milijardu kuna. Radovi prve faze su u potpunosti završeni na 20 dionica, a na preostalih 6 dionica dionica će biti dovršeni do kraja ove godine. Na realizaciji druge faze programa Betterment dva koja uključuje obnovu preostalih 26 dionica državnih cesta izvršene su pripreme. Hrvatske ceste su potpisale zajam sa Europskom investicijskom bankom na iznos od 60 milijuna eura što predstavlja oko 50% vrijednosti preostalih radova, a ostatak Hrvatske ceste financiraju iz svojih tekućih U tijeku je priprema međunarodnog natječaja za prvih 10 dionica, a ugovaran je i početak radova na tim dionicama se očekuje u jesen ove godine. Dovršetak radova na svih 26 dionica je planiran tijekom 2013. 2013. godine. Očekivana vrijednost radova na svih 26 dionica je oko 1 milijardu kuna. Odabir dionica kako za prvi tako i za drugi program Betterment izvršile su tehničke službe Hrvatskih cesta temeljem podataka o stanju državnih cesta koji se redovito, periodički prikupljaju i analiziraju za cijelu mrežu državnih cesta kojih ima oko 7000 km u Hrvatskoj. Dakle, osnovni kriterij odabira uključenih dionica su stanje ceste i veličina prometa kako bi postignute koristi bile što veće uz vođenje računa o ravnomjernoj zastupljenosti dionica u svim područjima, odnosno regijama u Republici Hrvatskoj. Ispravnost odabira dionica potvrđena je izrađenom studijom opravdanosti koja je pokazala izuzetnu isplativost ulaganja u obnovu uključenih dionica. Prema provedenim analizama stanja cijele državne cestovne mreže u prošlom planskom razdoblju od 2005. do 2008. godine u obnovu državnih cesta uz značajno manja ulaganja kroz programe održavanja državnih cesta rezultirala su i šest postotnim poboljšanjem stanja državne cestovne mreže. Dakle, za toliki je postotak smanjeno učešće državnih cesta u lošem stanju i povećano učešće cesta u dobrom stanju i generalno povećana sigurnost prometovanja tim vitalnim dijelom mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Dovršetak programa obnove državnih cesta koji Hrvatske ceste planiraju do 2013. godine sigurno će doprinijeti daljnjem poboljšanju stanja državne mreže koji bi mogao biti sličnog iznosa kao za prošlo plansko razdoblje, dakle oko pet do Stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove cesta II/B. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Na početku želim odmah reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon kojim se potvrđuje Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove cesta II Hrvatska/B. Europska investicijska banka je dobro poznata financijska institucija u Hrvatskoj. To je financijska institucija Europske unije sa sjedištem u Luxembourgu. Zemlje članice Europske unije svih 27 ujedno su i dioničari Europske investicijske banke, pa naravno njihovi udjeli su određeni prema njihovoj ekonomskoj snazi unutar Europske unije. Za potrebe financiranja projekata Europska investicijska banka se dodatno zadužuje na tržištima kapitala po vrlo povoljnim uvjetima. Glavna uloga Europske investicijske banke je osiguranje sredstava za kapitalne investicije vezane za razvoj i integraciju Zajmove koje izdaje namijenjeni su za razvoj nedovoljno razvijenih regija, razvoj infrastrukture, poboljšanje konkurentnosti europske industrije, zaštitu okoliša, obnovljivih izvora energije i Međusobni odnosi Republike Hrvatske i Europske investicijske banke generalno su određeni Okvirnim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuje aktivnosti Europske investicijske banke u Republici Hrvatskoj, a koji je potpisan 13. prosinca 2000. godine. Na temelju tog Okvirnog sporazuma banke je odobrio 6. veljače 2001. davanje zajmova za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj čime je omogućeno vođenje pregovora i sklapanje prvih ugovora o zajmovima. Do sada je Europska investicijska banka u Hrvatskoj sklopila ukupno 18 ugovora o financiranju u javnom sektoru na osnovi kojih su sklopljena tri izravna javna zajma ukupnog iznosa 190 milijuna eura i 15 zajmova uz jamstvo Republike Hrvatske ukupnog iznosa od jednu milijardu i 305 milijuna kuna. U sklopu tih zajmova željela bih ovdje izdvojiti i naglasiti važnost jednog zajma Europske investicijske banke u Republici Hrvatskoj koji je bio namijenjen projektu dovršenja autoceste Rijeka – Zagreb u iznosu od 210 milijuna eura, a koji je potpisan 9. ožujka 2006. godine. Autocesta Rijeka-Zagreb je jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, koja je iznimno važna za prometnu povezanost Primorsko-goranske i Istarske županije sa ostatkom Hrvatske, ali i šire. Napomenula bih da je prije dovršenja ove dionice, putovanje od Rijeke do Zagreba znalo trajati i do 4 sata. Dovršenjem ove autoceste omogućen je brži, sigurniji i kvalitetniji cestovni promet. S obzirom na stanje hrvatskih cestovnih prometnica i sve veće opravdane zahtjeve za modernizacijom istih, Republika Hrvatska morala je stvoriti strategiju ubrzanog prometnog razvitka. Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske jest i poboljšanje ukupne mreže cesta do više razine služnosti. Osim programa novogradnje, jedan od najznačajnijih programa u sklopu sveukupnih radova na cestama, je i program rekonstrukcije postojećih državnih cesta, odnosno program betermen. Zadatak programa poboljšanja ceste, rekonstrukcija postojeće mreže državnih cesta koja će povećati kvalitetu i samim time djelovati na brzinu, udobnost i sigurnost u cestovnom prometu. Obnovom kolnika i opreme modernizacijom i rekonstrukcijom najkritičnijih dionica, i objekata osim što će se podići ukupna razina kvalitete cestovne mreže, na razinu koju nameću potrebe suvremenog cestovnog prometa, kvalitetno će se povezati hrvatske regije, posebice priobalje, koje je od izuzetnog značaja za razvoj turizma, ali i gospodarstva u cjelini. Također ne smije se zaboraviti da je Hrvatska važna tranzitna zemlja, te da će poboljšana infrastrukturna mreža doprinijeti integraciji sa tržištem Ugovorom o financiranju sa Europskom investicijskom bankom za projekt obnove cesta dva, ugovorena je obnova 52 dionice državnih cesta u duljini 675 Procijenjena vrijednost ukupnog projekta je oko 346 milijuna eura, a dogovoreno je da se taj projekt podijeli u dvije faze. Prva faza pokriva izgradnju do sada ugovorenih 26 dionica projekta obnove ceste u ukupnoj duljini 371 kilometar i vrijednosti 160 milijuna eura. Do sada je u potpunosti dovršeno i pušteno u promet 16 dionica, a na ostalima dionicama radovi su upravo u tijeku, a očekivani završetak svih radova jest početkom 2011. godine. Za ovu fazu obnove cesta, dakle fazu A 60 milijuna eura osigurano je iz zajma Europske investicijske banke, na temelju ugovora iz prosinca 2006. godine, a ostatak od 100 milijuna eura čine sredstva Hrvatskih cesta. Druga faza, faza B podrazumijeva ugovaranje radova za preostalih 26 dionica, i financiranje iz novog zajma Europske investicijske banke. Dakle projekt obnove cesta dva kroz B, predstavlja nastavak projekta obnove cesta iz 2006. godine, koji se također financira zajmom Europske investicijske banke, u iznosu od 60 milijuna eura. Ova faza uključuje preostalih 26 dionica u središnjoj, istarskoj, istočnoj i istočnoj regiji i Dalmaciji, ukupne duljine 304 kilometara i vrijednosti 185 milijuna eura. Radovi na fazi B su započeli a njihov završetak očekuje se do kraja prosinca 2012. godine. Ovi radovi uključuju proširenje kolnika, obnovu kolnika i objekata, uređenje raskrižja, izgradnju autobusnih postja i stajališta za automobile, popravak i izgradnju rubnika i bankina, ugradnju prometnih znakova i opreme, te izgradnju biciklističkih i pješačkih staza. Ugovorom o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatskih cesta, koji je potpisan 28. prosinca 2009. u Zagrebu i 30. prosinca 2009. u Luksemburgu, investicijska banka sufinancirati troškove faze B u iznosu od 60 milijuna eura, a ostatak od 125,84 milijuna eura osiguravaju Hrvatske ceste iz vlastitih sredstava. Ugovor o jamstvu kojim Republika Hrvatska jamči Europskoj investicijskoj banci za uredno izvršavanje financijskih obveza Hrvatskih cesta, temeljem spomenutog ugovora o financiranju iz prosinca 2009. godine, potpisan je između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke 5. siječnja 2010. u Zagrebu i 27. siječnja 2010. u Luksemburgu. Novi zajam odobren je na 20 godina, uključujući poček od 5 godina. Kamatna stopa se utvrđuje prema odabiru zajmoprimca, a po prihvatu zajmodavca prilikom svakog povlačenja sredstava zajma, što Hrvatskim cestama naravno daje mogućnost da odabere onu vrstu kamatne stope, fiksnu ili varijabilnu koja se u trenutku povlačenja ocijeni najpovoljnijom obzirom na situaciju na financijskom tržištu. Također nema uobičajenih troškova za aranžiranje i rezervaciju sredstava zajma, osim troškova za odgodu, otkaz, obustavu ili prijevremenu otplatu. Ovaj zajam ima veliki značaj za obnovu državnih cesta, a samim time i povećanje kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj, i zato Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove cesta dva kroz B. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege Kada bismo gledali samo uvjete kreditiranja po kojima je Hrvatska potpisala ovaj sporazum o kreditiranju ili o zajmu za rekonstrukciju, obnovu, poboljšanje državnih cesta, onda zaista čovjek ne bi imao reći riječi protiv ovakvoga prijedloga. Međutim kada se dublje pogleda i promotri ovaj materijal koji smo dobili, onda sa stajališta HDSSB-a i mog osobnog teško je ne zamijetiti određene ne istaći određene primjedbe na ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke, ili EIB kako to vole reći, za obnovu cesta 2B u Republici Hrvatskoj. Naime, radi se o obnovi državnih cesta. I kada na str. 54 str. 54 pogledamo, a kako je netko ovdje već istakao i pobrojio ceste koje su predviđene za obnovu u ovoj fazi, fazi "B" onda lako može razaznati da od 26 projekata koji su ovdje istaknuti i koji su popisani po regijama, a i tu imam uložiti da kažem nezadovoljstvo, jer se piše u prvih 6 su projekti iz Dalmacije, zatim su 7 projekata iz Istre,

tzv. Istočne Hrvatske jer je vama toliko teško napisati Slavonija, ja ne znam, i Baranja. Zbog čega je ta riječ toliko teška za izgovoriti, a još teža za napisati. Što je još gore samo 2 projekta tzv. Istočne Hrvatske u ukupnoj kilometraži koja je od 303,6 km te dvije ceste ili cestice u Istočnoj (vašoj) Hrvatskoj su u ukupnoj dužini od 21,7 km. A to je cesta Veliki Zdenci – Hercegovac koja je samo djelomično se može reći u Istočnoj Hrvatskoj, a više pripada Središnjoj i Slatina – Čađavica. To su dakle, jedine 2 ceste. Je li to ravnomjeran razvoj? I kada govori netko ovdje o ravnomjernom razvoju, gospođa Petir,

Tako ste, gospodo iz Ministarstva prometa, mora, veza i ne znam čega sve ne, ukinuli prijevoz prugom, među kojima je pruga Našice – Pleternica i u razgovoru sa gospodinom, vašim šefom, gospodinom ministrom sam dobio obećanje da će ta pruga ići prva u rekonstrukciju, a onda vidim ovih dana da to nije istina nego da je uticajem i političkim silnicama pruga Daruvar – Sirač dobila prioritet. Dakle, laži, neistine i zapostavljanje Slavonije i Baranje u svakom pogledu. Gospodo, zar nije potrebnije, nije li se moglo u te projekte, i u ovaj projekt, na kraju krajeva i u ovaj prijedlog zakona uključiti državna cesta u Slavonskom Brodu koja se zove Osječka ulica popularno na kojoj svaki dan 15 tisuća nervoznih vozača čeka na jednoj rampi koja siječe tu državnu cestu na paneuropskom koridoru desetom i stvara prometnu gužvu u 6 gradu po većini u Hrvatskoj, a možda sad i 5. Jer grad Slavonski Brod ima dobar natalitet. Nadalje, vidimo ovdje prijašnje projekte koji su financirani iz EIB-a sa priličnim svotama. Od luke Zadar 100 milijuna eura, a znate dobro i također je to u vašem ministarstvu, u resoru vašeg ministarstva, da postoji i luka Brod, da postoji državna cesta koja se zove Istočna vezna cesta, državna cesta o kojoj nemate ni pojma kad će biti građena niti imate naznake gradnje te ceste. Pa kako već vas jedanput nije sramota da toliko već Slavoniju i Baranju, gradove, sela i cijelu regiju zapostavljate? I onda je jasno da u Slavoniji postoji revolt, postoji inat, kada je to sve vidljivo pa čak i iz službenih dokumenata koje nam evo dostavljate ovako na klupe. Ajde recite mi, ako znate, kada će Istočna vezna cesta projekt početi? Kada će biti sagrađen podvožnjak u Slavonskom Brodu? Grad koji ima 85 tisuća stanovnika, a grade se ceste, dakle da nabrojim bez ogorčenja, meni je drago da se poboljša ceste i u ovim kako ovdje piše priobalju, Ćilipi - Karosivići, Živogošće - Ploče, Jelsa - Poljice, Šestanovac - Lovrinčević, Knin - Biskupija. Pa recite mi koliko prođe tim nekim cestama automobila? A koliko prođe automobila državnom cestom u Slavonskom Brodu. u Brodu je državna cesta, gospođu Šuica, ako niste znali. Da vam samo kažem, govorim o državnim cestama. A da ne govorim o onim lokalnim, županijskim cestama koje se kod nas u Slavoniji nazivaju na japanskom samajama, o tom nećemo. Dakle, Pađene čvor Stara straža - sv. Rok, Gračac - Korenica, Debelo Brdo - Bunić, Ljubovo, Lopar - Rab, Vodice - Orlec, Novi Vinodolski - Kozica, neka čuju građani o kojim se to cestama radi. Nemojte mi govoriti ovdje o novcu, EIB-u itd. Ali te sve ceste financiraju i porezni obveznici, dakle u visini od dvije trećine vrijednosti jer EIB daje samo trećinu, dakle 60 milijuna eura, a Hrvatske ceste 185 milijuna eura. Prema tome dvije trećine su, a i ovaj kredit EIB-u vraćaju građani RH, bez obzira na grace period i povoljne kamate. Dakle, neka građani znaju da se tu radi dalje o cestama Novi Vinodolski – Kozica, Barban Most – Raša, Selce – Kupčina, Petrinja – Gora, Komarevo – Brđani, Velika Gorica Mala Buna, Ivanić Grad, evo netko kaže državne ceste. Samo u Ivanić Gradu nema,nikud ne ide, ne piše kuda. Čvor Zaprešić, Risvica – Dobrovčan, Marija Bistrica – Kašina, Laz, Valentinovo – Krapina, Vidovec – Lepoglava, Turčin – Novi Marof i na kraju onda ove 2 tzv. ceste u unutrašnjosti ili u Istočnoj Hrvatskoj kako vi to stalno nazivate, Veliki Zdenci – Hercegovac i Slatina – Čađavica u dužini od 15,2 km. Sve ove ceste, napominjem i naglašavam, financiraju i građani iz svog džepa i građani Slavonije i Baranje, a evo kako se to dobiva nazad. Pa čak ni to ime nesretno ne može se napisati. U Slavoniji nema ni tunela, nema se što farbati, kod nas je najveće brdo Bundeva, pa onda tunela nema, nema ni gradnje cesta, nema ni farbanja tunela. S obzirom da mi nismo maliciozni, nismo ni zlobni ni zločesti, teško je ne glasovati da se ovakav povoljan zajam od 60 milijuna eura Hrvatskoj za obnovu cesta, ali ovih koje sam nabrojio, da se glasa negativno. Ali gospodo u Ministarstvu prometa već je bilo krajnje vrijeme da jedanput povedete računa da u ovoj državi postoji i Slavonija i Baranja i kada mi putujemo iz Slavonije ovamo onda kažemo idemo u Hrvatsku. A mi smo izgleda nama je država izgleda maćeha a Ministarstvo prometa, mora i veza itd., je je prava maćeha prema istočnoj Slavoniji, istočnoj Hrvatskoj, a našoj Slavoniji i Baranji. DA ne govorim o onim cestama o kojima je gospođa Šuica mi pokušala imputirati iz klupe, o cestama koje su županijskog ranga, o njima je posebna priča. S obzirom na stanje u našoj županiji koja je je po fiskalnom kapacitetu i po svim ostalim pokazateljima na zadnjem mjestu u Hrvatskoj godinama onda znate kako izgledaju te ceste koje se financiraju dijelom iz županijskih proračuna dijelom iz proračuna Hrvatskih cesta, ali kako nam stižu i kapaju novci, kako na nas gledate iz Ministarstva, iz države Hrvatske izgleda naše maćehe, teško da se može poboljšanje cesta, a da ne govorim o biciklističkim stazama, ugibalištima natkrivenim itd, ostvariti kod nas u Slavoniji. Nisam zadovoljan sa ovim, iako kažem s obzirom na uvjete kreditiranja i na ove građane Hrvatske ljude koji žive uz ove ceste, mislim da će to poboljšati kvalitetu života, što je konačni cilj, a nabrojao sam sve one dionice cesta koje su predviđene ovim 2B cestama u ugovoru sa Europskom investicijskom bankom, teško se oteti dojmu i nezadovoljstvu ovakvim prijedlogom, a hoće li za Slavoniju biti novi nekakav ugovor i za više cesta uključeno, to je čini mi se posao koji se naziva u Slavoniji "čekaj kenče dok trava naraste". Hvala lijepa. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka, gospodin Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ne bojte se gospodine Grubišiću ni u bunilu se ne može dogoditi ovoj Vladi da bi na bilo koji način privilegirala Istru. Znam da vas je zbunilo ono što je i mene iznenadilo. Ali upravo u tome je krivi navod, spomenuli ste stranu 54. i 7 projekata tobože u Istri i doista ovdje kaže regija Istra, mjesto Priobalje, ali interesantno od ovih 26 dionica na prostoru županije istarske nalazi se samo 1 i to je Barban-Most Raša u dužini od 8,5 kilometra. A što su nam sada podmetnuli pod Istru. To je čvor Sv.Rok-Gračac, pod Istru su nam stavili Korenicu-Debelo brdo, pod Istru je i Bunić-Ljubovo, pod Istrom je LOpar-Rab, Vodice-Orlec, nije u Istri nego je u Primorsko-goranskoj županiji i Novi Vinodolski-Kozica. Znači u Istri je samo jedna dionica dužine 8,5 kilometara. Ako je u Slavoniji koliko 21 21 kilometar, niste ni na koji način privilegirani, ali bogami u odnosu na Istru još ste i dobro prošli. gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod kolege Grubišića da je Ministarstvo maćeha prema Slavoniji, a kolega Grubišiću za vašu informaciju i informaciju ostalih, samo na području Požeško-slavonske županije i dijelom Bjelovarsko-bilogorske iz prvog programa Bettermana, na dionici Baterina-Pleternica napravljeno je 18 kilometara nove ceste, odnosno obnovljene ceste vrijedne 50 milijuna kuna, na dionici Pakrac-Daruvar, znači dvije županije Požeško-slavonske Bjelovarsko-bilogorske odnosno Doljani-Omanovac 13,1 kilometar, vrijednih oko 25 milijuna kuna, i to su aktivnosti koje su uspješno odrađene u prvoj fazi Battermena. Treba reći da jedinice lokalne samouprave moraju odraditi svoj dio, tražiti, kandidirati prema Ministarstvu. Imate slučajeva kao grad Požega da nema niti jedan program upućen ni prema Hrvatskim cestama ni prema ministarstvima, pa naravno na područjima takvih jedinica lokalne samouprave niti nema aktivnosti od resornih ministarstava, Hrvatskih cesta itd. dođete u Pakrac, provezemo se ovom dionicom, da vidite kako krasno izgleda ova dionica Pakrac-Daruvar. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Šime ĐUrđević. Povreda poslovnika izvolite gospodin Grubišić. Po članku 209. Poslovnika gospodine predsjedniče, gospodin kolega zastupnik govori o onome što ja nisam uopće govorio a neće da navede koliko je u drugim dijelovima u tom prvom Bettermentu izgrađeno cesta u drugim regijama, samo navodi ono što je njemu odgovara. A cestu Pakrac-Caglin di vam je ta cesta, kakva je ta cesta, reci mi to molim te, kada si već tako, znaš za Pakrac, kakva je cesta Pakrac-Čaglin, pa ja sam neki dan prošao po makadamu tuda. To je ekološka cesta. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Kolega Grubišić vi dolazite iz grada Slavonskog Broda i ja također. Točno je da je gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji potreban nadvožnjak na Osječkoj ulici, istočna vezna cesta, a gradu Novoj gradiški obilaznica kojom bi došli u industrijsku zonu. Međutim, ispravljam krivi navod, nije točno da ništa nije napravljeno u Slavoniji, tj. konkretno u Brodsko-posavskoj županiji, iz ovih sredstava napravljena je cesta Podvinje, Tonica, RAstušje, sa kompletnom infrastrukturom uz cestu, također cesta Pleternica, Dragovci, Batrina, i Lužani i poveznica sa autocestom u ukupnoj vrijednosti jedna i druga cesta 90 milijuna kuna. Znači kada isprojektiramo istočnu i most koji je u visokoj fazi završetka projektiranja, nadamo se da ćemo i ova tri projekta u dogledno vrijeme za godinu, dvije u Brodsko-posavskoj županiji napraviti. Hvala lijepo.

članak 209. Poslovnika, prema tome ovaj ispravak je potpuno deplasiran, jer nisam govorio o nadama, nego tražim da se ovdje kaže kada, gospodine Šima. Nažalost to u Poslovniku ne piše, ali mi smo prvi puta tablicu na taj način iskoristili. iskoristili. Idemo mi dalje raspravu po klubovima. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Znači još jedanput da ne bi bilo nikakve zablude. U ovome projektu od 304 km koji će se graditi između ostalog i zajmu ove Europske investicione banke na prostoru županije Istarske gradi se samo jedan dionica, dužine 8,5 km i to ona od Barbana do mosta Raše. To što je pod Istru svrstan i čvor Sv. Rok, Gračac, Korenica, Debelo Brdo, Bunić, Ljubovo, Lopar, Rab, Vodice, Orlec, Novi Vinodolski, Kozica o tome nekom drugom prilikom. No idemo nekako redom. Strana najprije 11. ovdje se između ostalog govori i ono što su prethodnici spominjali da je banka odobrila kredit u ukupnom iznosu, odnosno protuvrijednosti od 60 milijuna eura u korist zajmoprimca, koji će se koristiti za obnovu 26 dionica državnih cesta ukupne dužine 304 kim. Na strani 26 ovdje se kaže da ukupan trošak projekta banka je procijenila na iznos od 185 tisuća 840 eura, a zajmoprimac je izjavio da projekt namjerava financirati na sljedeći način. Milijuna eura 185,8 milijuna eura. I to iz vlastitih sredstava. Znači Republike Hrvatska, Hrvatske ceste 125,8 milijuna eura i kreditom od banke 60 milijuna eura. Na strani 42. između ostalog se govori o konzultantskim uslugama, dozvolite da citiram: "Zajmopravac je dužan angažirati u skladu s banci prihvatljivim natječajnim postupcima konzultanta za upravljanje projektom koje ima međunarodno iskustvo, čije iskustvo i reference prihvatljivi banci, a radi pružanja tehničke pomoći grupi za provedbu projekta zajedno s podrškom" itd. pružanje savjeta u vezi sa projektom i sve ostalo što ovdje naprosto stoji da sve ne citiram. To znači jasno da kreditor određuje svog konzultanta a to onda znači da će se dobar dio od tog odobrenog novca povući ili "vratiti" ili ići konzultantu. To je temeljni princip sviju ovih koji nas na neki način kreditiraju da će dio tih novaca, ali sa tim novcima jasno ne možeš autonomno postupati, nego ćeš morati angažirati i moje konzultante, gotovo bih se usudio kazati često kupovati moju opremu preko mojih izvođača, nabavljati određene materijale itd. podizvođače itd. To na neki način i Hrvatsku često ja se usuđujem kazati dovodi u jedan inferioran položaj. Ali što ćemo tako je kada dobijamo novac i kada vlastitoga zapravo nemamo. Ovu stranu 54 znači Projekt obnove cesta u II fazi, faza B, znači projekta Betterment to sam već spominjao i rekao da se u Istri gradi samo ta dionica dužine 8,5 km od Barbana do mosta Raše. Apsolutno je ta cesta potrebna, to je zasigurno jedan od prioriteta kojom se treba dignuti sigurnost komunikacija na toj istočnoj obali Istre. Ali je moj prijedlog jer ne vjerujem da dionica od Barbana do mosta Raše ima 8,5 km, da se sa dijelom sredstava zapravo izvde i zaobilaznica u samom Barbanu. Usuđujem se reći da je zaobilaznica Barban naprosto možda prioritet u tom dijelu Istre uz spoj konačno ceste od Labina do tunela Učke zapravo jedan mali spoj je ostao od 2 km od Vranje do Učke za koji želim isto tako vjerovati da će se uskoro realizirati. Eto zato sam se najviše javio da bih naglasio prioritet možda u ovom trenutku za obilaznice u Barbanu ili kraj Barabana. Nije za to potrebno osigurati neka velika astronomska sredstva. Ta zaobilaznica bi se mogla izvesti na dionici cca jednog km i kada gledamo što se dešava u samom Barbanu, da je naprosto kroz taj Barban kroz one male uličice idu svi ovi ili ili jedan dobar dio kamiona iz Koromačna, odnosno Holcim grupe prema zapadnom tržištu ili prema zapadnoj obali Istre tamo zna doslovce biti nesnosno i netko će prije ili kasnije taj detalj na toj cesti morati i riješiti. Znači IDS je apsolutno za ovaj projekt. Mogu reći da sam čak i "iznenađen" i "iznenađen" ugodno da je tih eto sitnih 8,5 km našlo se u ovom projektu. Dobro prošle godine smo realizirali ili pred nekoliko godina dionicu dionicu od Buzeta do Ponte Portone što je isto tako hvale vrijedno. Ali ja vam stvarno upućujem tu jednu primjedbu da bi sa tih 8,5 km trebalo realizirati i zaobilaznicu kroz Barban. Barban. Kada već spominjem Barban onda prozivam ovdje INA-u. neka moderniziraju svoju pumpu u Barbanu. Ja znam da se to ne tiče ovoga izvješća, ali im treba jednostavno skrenuti pozornost da ono što je tamo kada je riječ o toj INA-noj pumpi je naprosto sramota, a prihodi koji ostvaruju su zasigurno solidni. Drugo što želim naglasiti kada govorim o tim istarskim nekim prioritetima, to je potreba da se krene u adaptaciju državne ceste od graničnog prijelaza Požane preko Buzeta do do Roća odnosno Lupoglava. Ta cesta nije u ovome programu. Ja znam da će relativno skoro krenuti adaptacija jednog manjeg dijela od cca 1,5 km. Svake godine na toj dionici od Buzeta prema Roću, Lupoglavu pogine nam dvoje, troje ljudi. Ta cesta zapravo ide uz granicu ili od hrvatsko-slovenske granice prema tunelu Učki. Kroz tu cestu, usuđujem se kazati, svake godine u Hrvatsku ulazi 1/10 naših turista. Izvoz preko te ceste je sigurno 5% hrvatskog izvoza, uvoz je sigurno 5% hrvatskog uvoza, a situacija na toj cesti, spomenuo sam te smrtne slučajeve, je zapravo katastrofalna. Ne mogu ja sada prozivati, da budem ciničan, zbog toga što negradnjom cesta prema Republici Hrvatskoj na neki način želi svjesno izolirati našu državu od europskih tokova, ako se s druge strane ne grade i cesta na hrvatskoj strani. Konačno 6.7., nekoliko puta sam to spomenuo za ovom govornicom, ako se nešto ne izjalovi, u Buzetu bi se trebali sresti predsjednici Josipović pa će se moći uvjeriti i u ekonomsku poziciju recimo tog sjevernog dijela Istre i industriju, ali i ovu cestovnu odnosno prometnu izolaciju izolaciju i možda će eto između ostalog biti neki zaključak da dvije države neće jedna druga negradnjom cesta, znači da neće jedna drugu izolirati negradnjom cesta. Konačno, kada govorim o ovim smrtnim slučajevima koji se dešavaju na toj cesti, nitko pijan, nitko drogiran, nitko lud, a ljudi nam naprosto iz godine u godinu ginu. Uvijek u onim izvješćima, obrazloženjima policijskih uprava se pojavljuju podaci neprilagođena vožnja, a stvarna istina je da je cesta u jednoj katastrofalnoj situaciji i pitanje je da li se uopće po ovakvoj cesti može i smije voziti. Sve u svemu, ovaj projekt, ovo jamstvo između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt obnove ceste II (Hrvatska) itd., taj Betterment program, to je jedan hvalevrijedan program. Je da je Istra i ovom prilikom, da parafraziram riječi gospodina Grubišića za Slavoniju, ne neki način podcijenjena, neadekvatno zastupljena, ali bez obzira na sve eto raduje nas i ta dionica od 8,5km od Barbana prema mostu Raše s time da ja stavljam naglasak da se na taj način treba iznaći sredstva i paralelno realizirati i zaobilaznicu kroz sam Barban. Od Barbana do mosta Raša sumnjam da ima 8,5 km, kad se vratim dole ići ću izmjeriti točno koliko je, mislim da nema toliko. Znači, sredstva ima i u najmanju ruku za početak gradnje te zaobilaznice pa onda neka se i neke institucije iz Županije istarske uključe u otkup zemljišta i ostalog kako bi se, Istrijani bi rekli, u jednom tiru izgradila i zaobilaznica i modernizirala cesta, od Barbana do mosta Raše. Još jednom, klub IDS-a podržava ovaj ugovor o jamstvu. Mislim da je to hvalevrijedan projekt i šteta da ih nema više i šteta da češće u ovakvim stvarima ne raspravljamo u ovome Domu.

prema tablici na 54. stranici u inferiornom položaju i podcijenjena s obzirom da imate u tom popisu cesta za Betterment, poboljšanje, rekonstrukciju samo dionicu Barban-most Raša u dužini od 8,5 km. Vi Vi tim morate znati da je Istarska županija samo županija, a Slavonija i Baranja je pet županija. Prema tome, tko je tu u inferiornom položaju, nemojte tako govoriti. Dakle, ne možemo usporediti jednu Slavoniju koja ima skoro milijun stanovnika i Istru sa 250, 250, 260 i površinom također. Nadalje, po ovom popisu gospodine Kajin, evo piše ovdje da imate dionicu Korenica-Debelo brdo koja je u priobalju, možete mislit. … /Upadica se ne razumije./… Hvala lijepo.

Rasprava o ovom prijedlogu zakona ima jedna inovativna stvar, a to je sad smo maloprije čuli nova regionalizacija, već tu uključena. Da li je to to ili je nešto drugo vidjet ćemo, ali u svakom slučaju vjerujem da, želim vjerovati da to nije nova regionalizacija. Odmah na početku, klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske Radi se o državnim cestama. Od ukupnih prometnica, kad isključimo nerazvrstane cesta ili bolje rečeno ceste koje su pod ingerencijom jedinica lokalne uprave to je nekih 6800 km ili 23% ukupnih cesta, ako je 1500 km autocesta i 21 županijskih ili bolje rečeno cesta pod ingerencijom županijskih uprava za ceste. To je značajna prometna mreža, prometna mreža koja sasvim sigurno ne zadovoljava potrebe potrebe i vrijeme u kojem živimo i sasvim sigurno da je nužna jedna snažna rekonstrukcija državnih cesta izgradnje, kvalitetne izgradnje mreža autocesta. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika želimo vjerovati da su da su temeljem kriterija definirane dionice i regije u kojima će se utrošiti ova sredstva, kao što su se utrošila sredstva i prethodnih tranši. Da li čitavu priču moguće ubrzati, da li je dinamika moguća, jedna brža dinamika? Ja vjerujem da da. Koliko smo mi spremni kroz projektnu dokumentaciju s obzirom da su propisani vrlo jasni kriteriji kako i na koji način se ova sredstva mogu koristiti. Nadam se da da je i adekvatna izrada potrebne dokumentacije. Ali u svakom slučaju mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da ukupnu dinamiku rekonstrukcije državnih cesta da ju treba ubrzati. Sasvim sigurno pruža se jedna mogućnost i kroz strukturne fondove u trenutku kad uđemo u Europsku uniju definitivno. Međutim, želimo mi iz kluba HNS-a i Hrvatske stranke umirovljenika želimo upozoriti na jednu stvar koja je evidentna, koja je izuzetno veliki problem i po logici stvari s obzirom da dobra mreža državnih cesta prati dobru mrežu autocesta po logici stvari bi dobru mrežu državnih cesta trebala bi pratiti dobra mreža županijskih cesta. I mislim da je prilika i sad i kroz raspravu o ovoj točci i sve ostale upozoriti, doslovce upozoriti na jedan ogroman problem, a to je problem županijskih cesta. Govorimo o 72% ukupnih cesta. Govorimo o cestama koje su na teret regionalnih uprava, županija, županijskih uprava za ceste i govorimo o cestama za koje izvore financiranja ne propisuje županijska razina, propisuje država. 80% tih sredstava financira se iz godišnje naknade za upotrebu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije, a koja se naknada nije mijenjala od 2002. godine. Od 2002. godine ona je ista. Izvor financiranja županijskih uprava za ceste je isti. Točno je da on ima jednu polugu i u Hrvatskim cestama na nivou cirka 205 milijuna koje se dodjeljuje po pravilniku. Ali je točno da ima i 35 milijuna koje dodjeljuje ministar, resorni ministar ali bez kriterija što sasvim sigurno tu nema nikakvih kriterija, što sasvim sigurno, u stvari ima kriterija. Ima kriterija, ja se ispričavam ima kriterija ali ne onih na koje smo naučili nego politička podobnost definitivno. Prema tome, želimo upozoriti na problem županijskih cesta i želimo upozoriti resorno ministarstvo da pruži potrebnu podršku županijskim upravama za ceste, da temeljem potencijala koji će biti i koji je u operativnom programu za promet se omogući i županijskim upravama za ceste da krenu i oni u jednu snažniju rekonstrukciju koja bi pratila i primjerenu mrežu državnih cesta. Nadalje, kad smo raspravljali o ovom prijedlogu zakona na Odboru za financije moje pitanje je bilo upućeno predlagaču, a iščitava se iz strane tri ovog Prijedloga zakona zakona koja govori o javnim zajmovima vezano na EIB. Pa imamo projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava, signalizacije, .../Govornik se ne razumije./... paneuropskog koridora, korisnik Hrvatske željeznice, predstavnik ministarstva je tu koji govori da je 2001. godine potpisan ugovor na 40 milijuna eura, da on sad iznosi 39 milijuna eura i da je 2008. godine otkazan jedan milijun eura. Znači, 2001. potpisano 40 milijuna eura, 2008. otkazano milijun eura i moje je pitanje zašto? Zbog čega? U sedam godina korištenja jedan milijun eura otkazan. Očito da je nešto bilo problematično i bio sasvim sigurno problem kod nas i ne želim vjerovati da je bio problem u Europskoj kao i točka 2. obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi, korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ugovor o financiranju i potpisan 2003. godine u iznosu od 50 milijuna eura. Sada iznosi 39 milijuna eura. 2008. otkazano skoro milijun eura opet. 917 tisuća Po ovome izlazi da je još uvijek 10 milijuna eura neiskorišteno. Ponavljam ugovore je potpisan 2003. Danas je 2010. Mislim da Hrvatski sabor, mi u Hrvatskom saboru europska javnost treba dobiti informaciju zašto i zbog čega ugovori koji su potpisani prije 7 godina nisu iskorišteni nakon 7 godina, a u tih 7 godina ili 8 godina čak su i neka sredstva otkazana. Siguran sam i uvjeren sam da na ovom konkretnom ugovoru, ugovoru koji se odnosi na projekt obnove cesta ili popularno zvani Betterment da se to neće desiti, ali smatramo mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da sredstva koja investicijska banka da s obzirom da u ovom Parlamentu su ti svi projekti podržani u smislu jamstva i potrebnih zakona. Ali činjenica je da taj potencijal se ne koristi čim dolazimo u poziciju da nam se umanjuju ili bolje rečeno otkazuju određena sredstva. I na kraju još jedanput podrška ovom projektu, podrška ovom programu. Prvo, između ostalog čitav projekt i program temeljem dosadašnjeg iskustva pokazao se izuzetno dobrim barem one ceste koje su rekonstruirane po tom sustavu su ogledni primjerci kako i na koji način bi trebalo biti rekonstruirano svih svih 6800 km koliko imamo državnih cesta. Vrlo važna stvar u čitavoj priči je i to da čitav taj sustav se vodi po vrlo transparentnom i jasnom postupku i nabave i javne nabave, samog izvršenja radova, kontrole radova. I treća, ne malo nevažna stvar ili bolje rečeno vrlo važna stvar to je jedan od projekata, programa u cestogradnji gdje sudionik u postupku izgradnje nije USKOK. Jedan od rijetkih projekata u cestogradnji gdje jedan od sudionika nije USKOK i između ostalog i zato trebamo to prihvatiti. Zato treba podržati ovaj projekt i ovaj program. Hvala. Hvala lijepo kolegi Koračeviću. Imamo prijavljenu jednu ispravku navoda, uvažena kolegica Nevenka Marinović. Izvolite kolegice. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Evo ispravljam netočan navod kolege da se prioriteti za ovaj program, evo po nekakvoj političkoj liniji definiraju. Ne samo političkoj, ali ste rekli i političkoj liniji. Evo moje je iskustvo, a bila sam pročelnik odjela u Zadarskoj županiji 10-ak godina. Prioriteti za ovaj program, a korisnici smo one prve komponente zaista vrijednih programa iz ovog je takvo da vi kao pročelnik, odnosno čelnik tijela u regionalnoj samoupravi, morate imati spoznaje, morate znati koji program se priprema i usuditi se definirati na razini županije točno ono što želite u okviru sredstava koja vam stoje na raspolaganju. Evo mi smo to u Zadarskoj županiji izuzetno dobro napravili i ponosni smo na taj dio. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. U ime predlagatelja, državni tajnik Tomislav Mihotić. Izvolite.

ja mislim da najbolji odgovor na veliki dio ovih pitanja bi bio kad bi ova karta mogla bit svakome dostupna, i kad bi je svak mogao vidjet gore poviše nas. Onda bi sasvim sigurno puno bolje shvatili o čemu pričamo, i o kakvoj regionalnoj podijeljenosti pričamo. Najprije ovo pitanje vezano za regije, kako su ovdje definirane. To su bili bančini prijedlozi i bančina podjela. Mi smo davali primjedbe u proceduri zašto je tako. Normalno da nije logično da regija Istra piše da je tunel sv. Rok u regiji Istra. To sasvim sigurno se s tim slažemo i nema dileme da to je nešto što je nelogično. Ali jednostavno u samoj proceduri to nije bila ključna stvar i kad su oni to tako podijelili mi smo dali primjedbe, nije bilo vremena za ispravljat te primjedbe i na takav način je to prihvaćeno. svima, ali vezano za teritorijalnu podjelu koja je kroz ovaj projekt betterment uspostavljena, sasvim sigurno su svi dijelovi Hrvatske gotovo ravnomjerno zastupljeni. Prvo i osnovno je to da dobar dio ovih komentara, to je gospođa iz Zadarske županije najbolje rekla, normalno jer je operativno s tim radila, odnosi se na to i odnosi se na ono što ne spada u sam projekt betterment. U projekt betterment spadaju u prvom redu obnova postojećih državnih cesta, po elementima koje sam prethodno pročitao. Znači sve ovo što se odnosi na obilaznicu Slavonskog Broda, i na druge zahvate to su investicije. Te investicije mogao bi odgovarati, samo ne znam dokle bi završili jer bi onda ušli previše u raspravu i obilaznica Slavonskog Broda se i projektira i razmatra njezina izgradnja. Isto tako čitav niz ovih zahvata u Istri vezano za povezivanje sa graničnim prijelazom je u programu građenja Hrvatskih cesta, projektira se iduće godine će se graditi. Što se tiče same Istre, sada za nekoliko dana, tj. precizno u nedjelju otvaramo 30 kilometara istarskog ipsilona. To je druga stvar koja je vezana za druge projekte koji se na tom području realiziraju. Isto tako i predviđamo izgraditi još spoj Medulina na istarski ipsilon, što je također dogovoreno i ugovoreno. Za grad Pulu čvor Šijan koji je njima od vitalnog značaja također ušao u projektiranje ali kroz druge izvore. Što se tiče Slavonije, u ovom dijelu normalno Slavonija, tu spada i Baranja i zapadni Srijem pod taj naziv, ali kroz projekt betterment osim ove dvije dionice koje su tu spominjane, u bettermentu jedan i u prvoj fazi bettermenta realizirane su ili realiziraju se dionice, i Beli Manastir-Valpovo, i Našice-Bizovac, i Našice-Braćevci, i Ćaćinci-Donja Motičina, i Pleternica-Batrina, i Podcrkavlje-Podvinje, i Vinkovci-Županja, i Čepin-Vuka, i Vinkovci-Tovarnik, Osijek-Gaboš-Jamina. Prema tome čitav niz projekata se na tom prostoru realizira. On je u investicijama, nije ovdje u programu betterment. Ali mi pričamo ukupno kroz betterment od 77 dionica, znači 25 koje su bile realizirane kroz betterment jedan i još ove 52 koje su realizirane kroz betterment I to je sasvim sigurno vođeno maksimalno računa o teritorijalnoj podjeli, ali u prvom redu normalno unutra su ušli elementi vezano za stanje cesta, vezano za njihovu sposobnost da prihvati dodatnu količinu prometa, i to su bili osnovni kriteriji. Ta …/Ne razumije se./… studija je rađena 2001. godine, prvi zahvati kroz kroz betterment su rađeni 2003. godine. I do dan danas mi radimo sustavno poboljšanje te cestovne mreže. Normalno da je dinamika bila u jednom dijelu na jednom dijelu Hrvatske, u drugom dijelu na drugom dijelu Hrvatske, tako su se jednostavnije i organizirali projekti, i ta dinamika je uspostavljena već davno. Što se tiče ovih primjedbi, tj. sugestija od strane HNS-a vezano za županijske ceste i potporu ŽUC-evima. Mi najprije u OP prometu, u sklopu svih ovih projekata koje pripremamo za međunarodne fondove, najuže surađujemo sa udrugom …/Ne razumije se./…, i prihvaćamo njihove sugestije i uvrštavamo projekte regionalnog značenja u taj komplet komplet projekata koje prema Europskoj uniji želimo realizirati skupa sa njihovim bespovratnim sredstvima. Prema tome i to je dio koji je u tijeku i o kojemu vodimo računa i normalno pomažemo žucevima da dođu do tih sredstava. Eto mislim da su to. Još je bilo jedno pitanje vezano za ono šta plaćamo konzultantima. Znači u okviru ovih sredstava koje realiziramo, ukupnih sredstava za betterment, usluge konzultanata gdje je sugerirano da su to strani konzultanti koji dolaze i diktirani su od strane banaka, taj iznos je sve skupa do 1% investicije. Iznos nadzora je negdje 3 do 4%. Sve ostalo se odnosi na građenje. Znači naj, daleko najveći dio ovih sredstava, najdirektnije trošimo za građenje. Vezano za sve ove ostale stvari koje su na području Dalmacije nabrojene, to se odnosi direktno na magistralne ceste D8, na jadransku magistralu, na D39, D60, ceste koje voze i u konačnosti prema Bosni i Hercegovini, prema tome te ceste su obuhvaćene u ovom programu, nikakve druge lokalne ni bilo kakve druge ceste. Eto mislim da sam najveći dio ovih pitanja odgovorio. Hvala. Prelazimo na pojedinačne rasprave, jer nemamo više prijava po klubovima. Prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Milivoj Škvorc. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, predstavniče Hrvatskih cesta, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju jamstva između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove cesta 2 Hrvatska B, tzv. Da bi EIB mogla početi financijski pomagati infrastrukturne projekte u Hrvatskoj i projekte razvoja privatnog sektora prethodila je odluka Vijeća ministara kojim je odobren mandat EIB-a za Hrvatsku. Potrebno je napomenuti da EIB spada u red financijskih institucija sa najpovoljnijim uvjetima za zaduživanje iz razloga što osigurava vrlo povoljne uvjete financiranja bez zaračunavanja dodatnih naknada. Do danas EIB je u Hrvatskoj sklopila 18 ugovora o financiranju u javnom sektoru na osnovu kojih su sklopljena 3 izravna javna zajma i 15 zajmova iz jamstva RH. Mislim da je Mislim da je ovaj prijedlog zakona potrebno podržati i iz sadržajnog i iz uvjeta koji su postignuti za financiranje tog projekta. Mislim osobno da je to jedan od najboljih projekata uređenja, obnove i rekonstrukcije javnih cesta koji je na djelu, čuli smo, od 2003. godine. Posebno moram sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog zakona iz razloga što u tablici iz koje iščitavamo od tih 26 dionica koje su nabrojene u fazi u fazi II imamo 4 dionice s prostora Krapinsko-zagorske županije. To su Zagorska magistrala koja ide od Zaprešića do Zaboka, to je cesta Kumrovečka, odnosno Dubrovčan-Risvica sa dužinom od 10,5 km, to je cesta od Krapine prema Valentinovu, odnosno prema Pregradi i to je cesta spojena od Laza, odnosno Kašine prema Mariji Bistrici. S te strane moramo, kad bi gledali da imamo 4 dionice, biti jako zadovoljni, ali dosad je napravljena samo jedna dionica od 77 koje su bile u projektu na prostoru Krapinsko-zagorske županije, to je dionica Šemnica-Novi Golubovec. Ali, moram reći da je to najbolje, najljepše, najkvalitetnije obnovljena cesta u zadnje vrijeme u Krapinsko-zagorskoj županiji i svaka pohvala za taj dio. S time da bih dodao da je nažalost jedan dio te ceste, a to je na početku od Švaljkovca prema Šemnici 3 km i na kraju te ceste do spoja sa Varaždinskom županijom cca km ostalo nije ušlo u taj projekt Bettermenta pa ja apeliram da se nađu, a znam da se radi na tome i već je isprojektirano, da se nađu neki drugi izvori sredstava kako bi se taj taj projekat mogao spojiti. Tako, što se tiče Bettermenta mislim da u Krapinsko-zagorskoj županiji moramo biti zadovoljni. Ja ću iskoristiti prisustvo resornog dijela ministarstva i Hrvatskih cesta ovdje da kažem još nešto, a to je da mi imamo još uvijek puno problema iako hvale vrijedna autocesta je prošla kroz Krapinsko-zagorsku županiju i to je velika stvar. Tu su još ostala druga cijev, što se nadam da se radi na tome i da će ta autocesta Zagreb-Macelj dobiti dobiti u konačnici vrlo brzo i drugu cijev kako bi bio nesmetani promet i u vršnim opterećenjima, a to je sezona. Ali bih spomenuo jednu stvar koja je najvažnija u cestovnoj infrastrukturi, a to je brza cesta od Mokrica, odnosno od Zaboka prema Bračku, Andraševcu, Zlatar Bistrici, Mariji Bistrici i istočnom dijelu jer podsjećam ta cesta je dugo u programu, u programu, projektiranje je započelo, građevinska dozvola je pred izdavanjem prvog dijela do nove bolnice Bračak i ja apeliram da se napravi sve kako bi se to pojačalo i da sve akcije koje dalje trebaju se napraviti da bi došlo do realizacije tog projekta. Jer istočni dio ima recimo 50% 50% stanovništva na prostoru Krapinsko-zagorske županije i jednu destinaciju, a to je Marija Bistrica koju godišnje posjećuje najviše ljudi na našem prostoru, a cesta je da ne velim jako loša ili da ne upotrijebim koji i teži izraz. I tu još bi spomenuo posebno problem ceste D 29, to je cesta koja spaja Mariju Bistricu sa sjevernim dijelom i spaja se na Novi Golubovec, prolazi Zlatar Bistricu, Zlatar, odnosno dio odvojka za Lobor i do Novog Golubovca. Ta je cesta stradala kod uređivanja te ceste D 35 i došlo je do velikog oštećenja. Mi smo pokrenuli već određenu akciju kako bi došli ove godine do početka barem projektnog zadatka i projektiranja te ceste, ali pokušaj na nivou uređivanja Bettermenta. To je taj dio, a još bih spomenuo i podsjetio da postoji određeni sporazum kojega je županija i ministar i svi relevantni faktori u Zagorju potpisali su svojevremeno za paralelnu cestu od Zaboka prema Krapini. Ja znam da mi u međuvremenu pred kategorizacijom i uređenjem imamo državnu cestu od Zaboka do Krapine, ali nešto što je činjenica da je jedino na prostoru Krapinsko-zagorske županije izgradnjom autoceste državna cesta iskorištena za jedan krak autoceste i dogovor je obaveza da se taj dio u biti pokrene i realizira. Nažalost, to je malo zastalo, ali ja se nadam da će to pokrenuti se i dalje. I na kraju, da spomenem i zapadni dio naše županije, a to je problem ceste uz državnu granicu. To je istina, županijska cesta, a to je cesta od Dubravice Kraljica Na Sutli do Klanjca, do Klanjca, odnosno nastavak te ceste uz slovensku granicu od Kumrovca prema zagorskim selima Miljani, … /Govornik se ne razumije./… i prema Hum na Sutli, molio bih da pokušamo sve napraviti jer znamo da Slovenci uz granicu imaju vrlo kvalitetnu, dapače jako dobru cestu, a mi nažalost ne. Da bi mogao se i razvijati turizam i gospodarstvo onog dijela mislim da to bi trebalo poduzeti sve da se to pokuša pokuša napraviti. Prvo da se stavi u državnu cestu i onda da se neka veća sredstva angažiraju kako bi došlo do rekonstrukcije te ceste. Nama treba i normalno i spoj stubičkog dijela na tu buduću brzu cestu, nama treba i obilaznica Pregrade. To su centri koji se intenzivno razvijaju, a bez kvalitetne infrastrukture teško je očekivati još jači razvoj ili taj razvoj zadržati na tom dijelu. Da se vratim na Betterment, mislim da je to hvalevrijedan projekt, mislim da je jako dobro vođen, jako dobro se realizira. Puna podrška i na neki način pohvala i Hrvatskim cestama i resornom ministarstvu i nadam se da će takvi projekti biti realizirani na vrijeme i da će se pripremati i sljedeća faza uređenja državnih cesta. A podržavam i kolege koji su prije govorili o tome, mislim da treba uzeti vrlo ozbiljno u razmatranje i mogućnost pomoći i realizacije uređenja i županijskih cesta. Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Škvorc. Imamo prijavljene dvije replike. Najprije kolegica Marinović. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Evo složit ću se kolega Škvorc s vama da je ovo jedan od izuzetno dobrih programa obnove cesta. području od posebne državne skrbi, i posebno na onim područjima koja su bila ratom značajnije uništena. Zadarska županija je također korisnik komponente 1. ovoga programa iz koje je isfinancirano kao što smo čuli 26 dionica ukupne dužine 271 državnih cesta. A od toga kao što je državni tajnik u uvodnom dijelu rekao, 16 dionica je završeno u potpunosti, a u tih 16 je jedan značajan dio sa područja Zadarske županije. Ovdje želim istaknuti spojeve državnih cesta sa čvorištima autoceste na području Zadarske županije, pa ću podsjetiti mnoge ne samo žitelje Zadarske županije nego i sve turiste da se sjete kakva je bila cesta Posedarje-Ražanac koja je vodila do Paga, zatim Maslenica-STarigrad izuzetno vrijedne dvije dionice uz koje su uz dobru suradnju Hrvatskih cesta i jedinica lokalne, regionalne samouprave uz sudjelovanje tih istih jedinica obnovljeni mnogi trotoari, negdje čak i biciklističke staze ali i postavljena mreža i odvodnje i kanalizacije i svega ostaloga. Na nekim dionicama su radovi u tijeku, to je ova naša cesta Zadar-Nin-Vir koja je izuzetno vrijedan projekt i koja će dodatno poboljšati kvalitetu mreža državnih cesta i spojeve sa našim otocima. Veseli me također i ovdje želim naglasiti da u ovom programu B ima dionica sa područja Zadarske županije, koje su na vrijeme i dobro pripremljene, istakla bih posebno dionicu čvor Sv.Rok-Gračac, duljine 20,4 kilometra koje koristimo vrlo često svi mi kada nas bura zaustavi ovom portalu Ličkom, Sv. Roka, i koja zaista zavređuje jednu detaljniju obnovu. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku kolega Škvorc. On zasigurno ne može toliko toga nabrojiti u ovo vrijeme jer ove zagorske ceste su zapravo za ekstremne sportove **Škvorc, Milivoj (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolegice mislim da ste u pravu s pozicije da ste pokušali objasniti prvo da biste došlo u taj program da je trebala biti inicijativa, dobro organizirana služba, a drugo mislim da i potvrda svega ovoga što je izneseno je ona da je vođena briga o ravnomjernom rasporedu tog programa po cijeloj Republici Hrvatskoj. Meni je samo malo krivo što ovu tablicu koju sam ja vidio i tu i taj lijepi šematski prikaz nisu imali priliku vidjeti svi i da su vidjeli ja vjerujem da onda diskusije kolege na početku, Kajina i Grubišića, sigurno ne bi bilo na ovakav način jer u toj u toj tablici ja sam vidio da u prvom dijelu je bila Slavonija dapače preferirana a ne zanemarena, protiv čega ja nemam ništa. Samo očekujem da će se to preseliti i prema zapadnom dijelu da ne bi to što je gospodin potpredsjednik rekao u Zagorju imali takvu situaciju kakvu imamo. Imamo krasno uređenu autocestu, to se moramo pohvaliti, ali onda kada se siđe dole s te autoceste malo je lošija situacija, a vjerujem da tim programom i inim drugim građenja i održavanja ćemo to uspjeti sanirati.

vam dokažem da nisam tako isključiv, govoreći o cestama u Slavoniji. Moram reći da sam boravio 20 dana i 21 dan u Stubičkim Stubičkim toplicama i putovao iz Zagreba. Dobrim dijelom onom tzv. Starom zagorskom magistralom koja zaista izgleda katastrofalno, s tim se slažem. Kada govorite o onom prvom dijelu realizacije cesta u Hrvatskoj onda nemojte gledati ono samo što je realizirano u Slavoniji, negoli ukupno, pa ćete opet vidjeti da Slavonija

englesku riječ koja se uvriježava u Hrvatskom saboru, imamo mi Hrvatsku riječ poboljšanje ceste, imamo mi Hrvatsku riječ za to, nego stalno upotrebljavamo nekakve engleske riječi. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku kolega Škvorc. diskusijom i Huške i kolega koji su se javili iz Slavonskog dijela vidi se da nije baš to tako kako je bilo na početku u diskusiji kolege Grubišića. Mislim da je vođeno brigu i da smo svjedoci toga na osnovu onoga što piše o ravnomjernom rasporedu toga projekta, tih novaca, na prostoru cijele Republike Hrvatske. A što se tiče tog stranog izraza Betterment, ja bih se isto složio da je možda trebao naći neki drugi izraz. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Sigurno da jedan program koji se realizira od 2003. znači sedam godina uvijek treba uzeti sve učinjeno, što se radi, što se planira. Ali dobro je i ovo kako kako danas ovdje slušamo, svi smo pomalo nezadovoljni, što znači da želimo da se još radi više, da se radi brže, a to samo znači da treba pronalaziti i sredstva ali jednako tako pripremati programe. Za raspravu se javio uvaženi kolega Berislav Rončević. Izvolite kolega. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Nije sporno da Hrvatska ima vrlo kvalitetan sustav autocesta u odnosu na površinu zemlje, u odnosu na broj stanovnika koji živi u Hrvatskoj, mogli bi se svrstati u sam Europski vrh. Kvaliteta izvedbe i prirodno okružje koje prati te ceste čine ih među najljepšim autocestama u Hrvatskoj, na to možemo biti ponosni, to je djelo ljudi koji žive i rade u Hrvatskoj, to je investicija za budućnost, to je investicija koja će sigurno donijeti bez obzira što je to skupi, zahtjevan i tehnički i financijski posao donijet će poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj u svakom segmentu. kvalitetan ili bar približno kvalitetan sustav jednako kvalitetan ili bar približno kvalitetan sustav ovih cesta koje nemaju karakter autoceste, ali jednako tako su dobre posebno za povezivanje malih sredina, malih gradova sa autocestama, jer brzi i kvalitetni prijevoz ljudi i dobara čine konkurentnost i tih malih sredine koje nisu neposredno vezane uz autoceste. I to bi bila sva logika uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja državnog tajnika, pa i predstavnika klubova da se ne ponavljam vidjeli smo da se radi o povoljnim kreditnim sredstvima sa dužim grace periodom, sa prihvatljivom kamatnom stopom i jednostavno bi bilo dovoljno reći kao saborski zastupnik prihvatit ću taj zakon. Međutim, kada slušam raspravu nekih kolega, čovjek bi pomislio da je ova faza i ovaj ugovor obuhvaća stranicu samo jedne ili dvije ceste u Hrvatskoj, a da su druge ceste recimo na području Bosni i Hercegovine, Mađarske, Slovenije ili Italije ili bilo gdje u svijetu, jer jednostavno postaje zabrinjavajuće kako neki kolege gledaju propise, gledaju rješenja ili materiju samo iz djelokruga sredine u kojoj žive. Pa evo kolega Grubišić se sveo na jednu ulicu u Slavonskom Brodu i jednostavno tako razmišlja što je meni osobno neprihvatljivo. Iako nam je državni tajnik ovdje rekao da ova nomenklatura je stvarana Malo mi je to čudno i ne bih to olako prihvatio, pa jednostavno u pregovorima se može ispraviti te stvari. Ne vjerujem da banka u Luxemburgu zna vrlo precizan podatak i oznaku naše ceste, a ne može pravilno odrediti regiju, pa malo se potrudimo da ovo označavanje regije još dodatno ne frustrira kolege koji isključivo gledaju ovo mikrolokalno iako ne vide bar 10 cesta u okruženju svog rada, onda ovaj čitav program ne valja, onda ovaj čitav program zapostavlja njihovu sredinu što jednostavno nije točno. I na kraju svoje rasprave samo kao za slučaj da su neka školska djeca slušala raspravu kolege Grubišića. U Slavoniji bundeva nije najveća planina. Slavonija se zove ravna onako iz nekakvog tradicijskog nazivam. Međutim, samo radi pravilnog informiranja nisam se javio za ispravak. Najviši vrh Psunja to je najviši vrh u Slavoniji 984 m nadmorske visine, Papuk na 953 m ili Krndija sa svojim vrhom od 513 m. Preko Krndije ide jedna cesta, to je našička spojna cesta sa autocestom Našice-Pleternica-Požega. Ona se dijeli u jednom dijelu i prema Ruševu i Slavonskom Brodu, također je u programu Hrvatskih cesta kao adaptacija brze ceste spoja na autocestu A3. Prema tome, nije zapostavljeno, samo je željeti više, samo je željeti što kvalitetnije. Međutim, budimo objektivni u ovom trenutku je to moguće i treba ovaj zakon kojim

izvalio niz netočnih navoda. Ispada da je neznalica i to slavonski nažalost, jer Osječka ulica u Slavonskom Brodu je državna cesta gospodinu Rončeviću. Ona nosi oznaku D ako znate što je to. A ja se nadam da će vam reći vaše kolege. Prema tome, to nije ulica u Slavonskom Brodu, ona je u funkciji ulice, ali ona je državna cesta. državna cesta. Nadalje, govorili ste i o silnoj mreži autocesta u Hrvatskoj koje su vrlo skupe. Pa skupe su zbog korupcije i kriminala koji se vrši po znatno višim cijenama izvedbe nego što je u nekim drugim zemljama, po farbanju tunela. Zbog toga nema novaca za završetak mosta na Dravi i Savi kojim bi koridor 5C bio u funkciji gospodine Rončević. To je Slavonija. A ne ono što vi govorite. Kako vas uopće kao čovjeka koji je potekao iz Slavonije o tome govoriti na ovaj način koji govorite. Hvala. Sve to si malo možemo ljepše reći. Ne moramo se nazivati neznalicama, jer zato postoji institut da se poučimo, da si ispravimo navod ako je krivi, da kažemo svoje mišljenje i razmišljanje, na kraju krajeve tome Parlament i služi. Ali jednako tako postoji mogućost odgovora na repliku, pa dajem riječ kolegi Rončeviću. Naime, kolega Grubišiću znam što znači oznaka D, da je to državna cesta i nisam još u fazi da me vi tome morate podučavati. Meni je Slavonija rodna regija, meni Slavonija za razliku nije politički program. Ja sam tamo rođen, volim tu sredinu i učinit ću sve što je u mojoj mogućnosti za njen boljitak. Međutim, nikada je neću izdvajati iz konteksta Hrvatske i jednako tako ću se zalagati i za ravnomjerni razvitak bilo kojeg dijela HRvatske. Ja ljubav prema Slavoniji nisam sveo na politički program, koji mi se pojačano javlja svake 4 godine pred nekakve izbore. Govorio sam o tome da ste se u čitavoj raspravi sveli na dijelove dijelove državnih cesta koje su u neposrednoj vašoj blizini. Postoje i druge potrebe. Postoje i druge potrebe u toj istoj Slavoniji koje niste spomenuli i samo sam rekao nemojmo gledati mikroregionalno jer to nije dobro. Još jednom vam ponavljam kada vam Slavonija zaista bude u srcu, ne bude vam dio političkog programa kojim ćete impresionirati birače, možda će vam ljudi malo više vjerovati. Hvala lijepo. Iako slušajući pažljivo kolegu Rončevića nisam primijetio da je bilo gdje povrijedio Poslovnik, ali izgleda da je isto tako jednako pažljivo slušao i kolega Grubišić Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja mislim da ste i vi primijetili povredu Poslovnika, jer gospodin Rončević je naveo neke stvari u svom odgovoru na repliku koje ne spadaju u ovu raspravu. Naime, ja gospodine Rončević već duže živim u Slavoniji, dakle živim u Slavoniji 51 godinu, pa ako je on toliko u Slavoniji možemo se ravnati. A kao drugo. Da, da to je spomenuo gospodin Rončević, a a kao drugo Slavonci će znati cijeniti njegov doprinos Slavoniji i Hrvatskoj državi pogotovo kod vojnih kamiona. nismo raspravljali o datumima rođenja, ali dobro je i ovo čuti koliko tko gdje živi, ali dalje slijedi rasprava kolega Ivan Bogović. Izvolite, kolega Bogović. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt obnova obnova cesta II i na samom početku da kažem da dajem potporu donošenju ovog zakona. Poznato nam je da Europska investicijska banka kao financijska institucija Europske unije osigurava vrlo povoljne uvjete financiranja i spada u red financijskih institucija s najpovoljnijim uvjetima za zaduživanje. Europska investicijska banka financira projekte prvenstveno unutar Europske unije, a potom i projekte izvan Europske unije koji povoljno utječu na jačanje europskih integracija. je u Republici Hrvatskoj do danas sklopila 18 ugovora o financiranju u javnom sektoru na osnovu kojih su sklopljena 3 izravna javna zajma i 15 zajmova uz jamstvo Republike Hrvatske. Hrvatske. Predloženim Zakonom o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt obnove cesta "Betterment II" omogućit će se obnova oko 304 km državne mreže cesta u Republici Hrvatskoj na 26 dionica diljem države. A radovi obnove obuhvaćaju sljedeće glavne elemente: obnova kolnika i objekata, popravak i uređenje rubnjaka i bankina, popravak i uređenje objekata za stabilizaciju tla, uređenje raskrižja, izgradnja autobusnih postaja i stajališta za automobile i popravak postojećih, proširenje kolnika, uređenje odvodnje, ugradnja prometnih znakova i opreme, izgradnja biciklističkih i pješačkih staza što će zasigurno pridonijeti sigurnosti odvijanja prometa na cestama i smanjenju broja prometnih nesreća sa neželjenim posljedicama. A poznato nam je da o kvaliteti i opremljenosti cesta ovisi razvoj nekog kraja ili regije. U Karlovačkoj županiji kroz ovaj program obnovit će se cesta Selce-Donja Kupčina. Potreba svakako ima puno više, poglavito na državnim cestama D1 i D2. Poznato nam je iako je izgrađena autocesta, dakle A1 na državnoj cesti D1 još uvijek je zadržan veliki promet i u ljetnoj sezoni on iznosi oko 12,5 tisuća vozila dnevno. Dakle, u dane vikenda i pred blagdane sigurno da je to i veći broj vozila. I tu svakako ću spomenut potrebu nastavka gradnje brze ceste kroz Karlovac i spoj na novoizgrađeni most i također modernizacija državne ceste D1 gdje svakako treba spomenuti obilaznicu grada Slunja koja ima i građevinsku dozvolu, dakle ima sve preduvjete za početak radova i ja vjerujem da će se u nekom od sljedećih programa naći prostora i za ove prometnice. U toj vjeri svakako podržavam donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolega Živko Nenadić idući se javio za raspravu. Kolega Nenadić, izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je već rečeno, ali ja ću još jedanput naglasiti, bilo je 18, ovo je 19. ugovor o financiranju u javnom sektoru u Hrvatskoj EIB-a, dakle Europske investicijske banke uz povoljne uvjete što jest za pohvalu, a Europska investicijska banka u pravilu investira za ove potrebe u članicama Europske unije, ali vidite i u državama gdje Europska unija ima određene svoje interese. Kredit je

Bitno je to naglasiti jer ovdje svi govorimo o širim problemima cestogradnje, ali ovaj kredit služi za rekonstrukcije postojećih cesta, državnih cesta. I kada to uzmemo u obzir ja ću spomenuti, pa neću iz svoje izborne jedinice već iz svoje županije, jer svi više-manje govorimo o svojim izbornim jedinicama, svojim županijama što je logično i to onda ne treba shvatiti da smo protiv drugih već jednostavno to više poznajemo i za to se više zalažemo. U mojoj županiji ovdje predviđeno je za obnovu Živogvožđe, Ploče, dakle makarsko primorje sa Pločama jer sa Poljica na Hvaru i …/Govornik se ne razumije./… i to kada je u pitanju održavanje državnih cesta jesu najneuralgičnije točke. Međutim, ovdje ja bih rekao bile su i nekakve primjedbe, da ne rečem packe, kako se negdje drugdje više ulaže pa je spomenuta i Dalmacija. Ja bih, da vam budem iskren, volio da je to tako, ali nije to baš tako. Mi imamo sjajnu i odličnu autocestu do Splita, do Dugopolja, opet govorim o svojoj županiji, ali nemamo niti jedan odgovarajući pristup sa autoceste. Niti jedan, pa ni Split. Evo tek sad se grade dvije trake, jednom Solin-Klis da bi Split, al tu nije samo Split jer tu izlazi od Kaštela, Splita, Solina do Omiša, negdje 350 tisuća stanovnika. Evo stojimo, ovisimo o jednoj traci kada izađemo u Dugopolju za to područje. A ista je situacija, ali nije tako kritična i u svim drugim gradovima, spojevima sa autocestom. Omiš nema spoj pa mora ići u Split da bi išao na spoj jer je predviđen Blato na Cetini, ali je spoj nikakav. Imotski isto do Zagvozda je spoj nikakav, Makarska mora preko Šestanovca, spojevi su nikakvi. Dakle nisu odgovarajući, oni su zatečeni takvi kakvi jesu, služe i dobro služe, ali nisu odgovarajući i naravno da ih treba izgraditi. Ali ne možemo danas sve riješiti, ovo se radi o održavanju cesta i to podržimo jer je kredit povoljan. Svaka kuna u cestogradnju pokazalo se isplativa je, a svima nama posebice za realni sektor, a ja opet govorim o moru, svi vi na neki način dođete na more pa vidite kako lako i brzo dođete, a onda koju nevolju i muke doživite u prometnicama uz more i isto tako na otocima. Apsolutno podržavam da se ulaže u cijeloj Hrvatskoj

Hvala lijepo. Slažem se s kolegom da zapravo svi mi pokušavamo ovu problematiku gledati iz vlastite perspektive, odnosno iz sredine u kojoj dolazimo. Mi često nažalost nismo u prilici da u ovom Domu razgovaramo i o ovim drugim cestama, regionalnim, lokalnim, a nerazvrstanim neću ni da razgovaram, ni da spominjem. Jer mislim to je jedan opet poseban problem. Meni se čini možda da bi ova da ih tako nazovem određena forsiranja regionalnosti što je sasvim razumljivo kad je riječ o ovom Saboru. Jer svi mi dolazimo iz neke sredine možda bila manje prisutna da zapravo imamo jasnije kriterije. to moje pitanje, ja iz svega ovoga što sam vidio meni kolega nije jasno zašto recimo ta i ta dionica, a zašto ne neka druga dionica. Ja ne vidim koji su to kriteriji. Jel' to broj automobila koji tu prođe? Jel' to broj nesreća? Jel' to stanje ovog asfalta. kad su ovakvi projekti često se dešava zapravo da nisu jasni kriteriji. Jel' to možda financijski razlog? Dakle, vi imate, ako imate bolju cestu negdje će biti kad je riječ o Dalmaciji više turizma i bit će dakle lakše doći, negdje imate nekakvi strateški morate imate neki strateški uvjet u nekom smislu ako hoćete da vam neko selo živi ili nekakva subregija živi onda morate i to financirati. Prema tome, meni se čini da ono, dakle nitko pametan nije protiv ovog. Ali čini mi se da bi možda u buduće, a ja se nadam da će biti još ovakvih projekata i da ćemo još razgovarati o ovakvom tipu jamstva trebalo razmišljati da budu kriteriji do kraja transparentni, da se ne može recimo u jednoj regiji ili ako ako hoćete i unutar jedne regije forsirati jedna situacija ili jedna subregija, a druga ne. Evo i mislim da bi onda izbjegli ove nekakve dileme i nadmetanja gdje su nam lošije ceste, a gdje bolje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Nenadić. isto tako jesam da budu jasni kriteriji po kojima se nešto gradi. Dakle, u principu slažemo se oko ove problematike. Hvala Hvala lijepo. I s ovim odgovorom na repliku iscrpili smo i sve prijave za raspravu. Zaključno državni tajnik. Izvolite. mislim da sam na prvi dio pitanja odgovorio u prvom izlasku. Ali dvije stvari koje su se sad pojavile vezano za prioritete. Prioriteti su jasno definirani. Prioriteti su stanje prometnica i broj prometa. Prema tome, kroz visibility studiju koja je rađena 2000. i 2001. godine ti kriteriji su ušli unutra. Normalno, premreženi su sa svim ostalim elementima koji se uzimaju u visibility studiju i dat je točno rang cesta koje imaju prioritetni stupanj vezano za obnovu. Mi nastavljamo taj projekt i realiziramo ga do danas. Normalno uz pojedine modifikacije koje se odnose na današnje stanje prometa, jer je sama autocesta dovela do nekih drugih momenata. Prema tome, mislim da su to transparentni kriteriji i da se oni mogu lako pratiti i lako uočiti i lako vidit. I još jedno samo pitanje koje je bilo spomenuto, a nisam na njega odgovorio kod prvog izlaska, bilo je ono pitanje zašto je ostalo negdje nepovučenih sredstava u ovim EIB-ovim kreditima koji su izuzetno povoljni. Prvi i osnovni razlog je to što je okvir koji se potpisuje u ovom slučaju 60 milijuna eura to je gornja granica potrebnog povlačenja sredstava, a zavisi o natječajima koji nakon toga dođu i o kriterijima postotka ulaganja EIB-a u određenu investiciju. Ako je to 50:50, pa na kraju ukupna investicija gdje je 60 milijuna eura EIB-ovih, a 60 domaćih padne ispod 120 milijuna eura onda se više ne povlači 60 milijuna EIB-ovih nego točno u postotku investicije. To je odgovor na ono zašto je na dva, tri ova projekta koji su financirani iz sredstva EIB-a ostalo nešto neutrošenih sredstava. Eto toliko. Mislim da je. Hvala. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu prilike.